Forseti vill tilkynna að hann hyggst gera lítils háttar breytingu á dagskrá fundarins þannig að

sem felst í því að hámarkstími dvalarleyfa sem veitt eru á grundvelli sameiginlegrar verndar í kjölfar fjöldaflótta verði lengdur úr þremur árum í fimm. Líkt og fram kemur í greinargerð með frumvarpinu er markmið frumvarpsins að bregðast við þeirri stöðu sem gæti skapast í mars 2025 þegar þriggja ára heimild ráðherra um sameiginlega vernd í kjölfar fjöldaflótta fjöldaflótta vegna stríðsins í Úkraínu rennur út. Verði frumvarpið ekki að lögum munu allir einstaklingar sem hlotið hafa sameiginlega vernd skv. 44. gr. laganna eiga rétt á efnislegri meðferð á umsókn um alþjóðlega vernd eða framlengdri dvöl á öðrum lagagrundvelli á næsta ári. Ljóst er að það myndi auka kostnað við málaflokkinn í heild vegna umsýslu og þjónustu sem fylgdi slíkum fjölda umsókna. Nefndin tekur undir markmið frumvarpsins og telur brýnt að stjórnvöldum verði heimilt að endurnýja dvalarleyfi á grundvelli fjöldaflótta í allt að fimm ár. Það sé ekki síst mikilvægt til að stuðla að auknum fyrirsjáanleika um framlengda dvöl fyrir þennan hóp einstaklinga sem nýtur sameiginlegrar verndar hér á landi. Umsagnaraðilar benda m.a. á mikilvægi þess að umræddur hópur búi við aukinn fyrirsjáanleika og ákvörðun ráðherra um beitingu sameiginlegrar verndar liggi fyrir með eðlilegum fyrirvara.

fyrirsjáanleika fyrir það ágæta fólk og þau geta dvalið hér áfram.

Með frumvarpinu er lagt til að ríkissjóður ábyrgist 90% stuðningslána sem fjármálastofnanir veita rekstraraðilum sem stundað hafa atvinnustarfsemi í Grindavík á tilteknu tímabili og orðið fyrir verulegu tekjutapi vegna áhrifa jarðhræringanna á Reykjanesskaga. Nefndin fjallaði um málið og fékk á sinn fund gesti og bárust umsagnir. Greint er frá því í nefndaráliti en nefndarálitið liggur frammi. Í kjölfar umfjöllunar nefndarinnar um málið vill nefndin árétta sérstaklega mikilvægi þess að málið nái fram að ganga með það að markmiði að viðhalda atvinnustarfsemi rekstraraðila í einkum minni rekstraraðila, eða eftir atvikum til að aðstoða rekstraraðila við að byggja upp starfsemi annars staðar á landinu. Í umsögnum um málið er ítrekað mikilvægi frekari stuðningsaðgerða við atvinnulífið í Grindavík. Nefndin tekur undir þau sjónarmið og telur stuðningslán vera lið í nauðsynlegum aðgerðum til að styðja við atvinnulíf í Grindavík. Auk þess er stefnt að framlengingu nokkurra tímabundinna stuðningsaðgerða, m.a. að framlengja tímabil rekstrarstuðnings vegna náttúruhamfara Grindavíkurbæ, sbr. lög nr. 15/2024. Stuðningslán ein og sér munu ekki duga til að bregðast við þeim vanda sem sum fyrirtæki standa frammi fyrir en þau geta nýst fyrirtækjum í ákveðnum tilvikum. Til lengri tíma litið þurfi jafnframt að skoða möguleika á frekari aðgerðum en það fellur þó ekki undir efni þessa frumvarps. Nefndin áréttar það sem fram kemur í skýringum við 14. gr. frumvarpsins að ráðherra megi útfæra nánar efnisákvæði frumvarpsins ef þess reynist þörf, svo sem vegna einhverra ófyrirséðra tæknilegra atriða við veitingu stuðningslána á grundvelli ákvæða frumvarpsins.

Lögin eiga fyrst og fremst við þegar ríkissjóður veitir ábyrgðir vegna einstakra framkvæmda eða verka en ekki þegar veittur er almennur efnahagslegur stuðningur við fyrirtæki. Samsvarandi undanþága var jafnframt gerð vegna laga um fjárstuðning til minni rekstraraðila vegna heimsfaraldurs kórónuveiru, nr. 38/2020. Að framansögðu virtu leggur nefndin til að frumvarpið verði samþykkt með þeim breytingum sem gerð hefur verið grein fyrir. Undir nefndarálitið rita, auk þess sem hér stendur, hv. þingmenn Diljá Mist Einarsdóttir, Ágúst Bjarni Garðarsson, Guðmundur Ingi Kristinsson, Guðbrandur Einarsson, Jóhann Friðrik Friðriksson, Oddný G. Harðardóttir, Steinunn Þóra Árnadóttir og Sigþrúður Ármann. Virðulegi forseti. Eins og fram kom hér á undan þarf að skoða möguleika á frekari aðgerðum. Þar hefur svokölluð Grindavíkurnefnd komið fram með nokkrar mikilvægar ábendingar sem mikilvægt er að ný ríkisstjórn og nýtt þing skoði sem fyrst eftir að þing kemur saman. Sér í lagi þarf að skoða, miðað við þær

Með frumvarpinu er kveðið á um brottfall laga um Bankasýslu ríkisins, nr. 88/2009. Í dag er hlutverk Bankasýslu ríkisins einungis að fara með eignarhlut ríkisins í fjármálafyrirtækjum. Lagt er til að stofnunin verði lögð niður og fyrirkomulagið varðandi meðferð eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum verði fært til samræmis við aðra meðferð eignarhluta ríkisins í félögum samkvæmt lögum um opinber fjármál og er í höndum fjármála- og efnahagsráðherra. Varðandi samráðið þá fjallaði nefndin um málið og fékk á sinn fund gesti og barst umsögn og minnisblað. Gögn málsins eru aðgengileg á vef Alþingis. Breytingarnar á málinu: Í samráði við fjármála- og efnahagsráðuneyti leggur meiri hlutinn til tæknilegar breytingar á þrennum öðrum lögum sem ekki er ætlað að hafa efnisleg áhrif á málið. að ræða breytingar á lögum um Seðlabanka Íslands, lögum um stofnun opinbers hlutafélags til að stuðla að endurskipulagningu rekstrarhæfra atvinnufyrirtækja og lögum um fjármálafyrirtæki. Að framansögðu virtu leggur meiri hluti efnahags- og viðskiptanefndar til að frumvarpið verði samþykkt með þeim breytingum sem ég hér nefni. Undir álit meiri hluta efnahags- og viðskiptanefndar rita, auk þess sem hér stendur, hv. þingmenn Diljá Mist Einarsdóttir, Jóhann Friðrik Friðriksson, Sigþrúður Ármann og Steinunn Þóra Árnadóttir.

verið. Ég hélt því hins vegar til haga í umræðu um málið í upphafi og spurði hæstv. ráðherra þá um það hvort það væri því eitthvað til fyrirstöðu að við myndum manna þessa nefnd með sambærilegum hætti og við gerum með fjármálaráð, þ.e. að Alþingi hafi aðkomu að því. Ég hef heyrt að skýringarnar séu þær að það sé ekki horft til þess, m.a. vegna þess að ráðherra beri ábyrgð á málinu. Það er alveg rétt og það breytist ekkert þrátt fyrir að sú aðferð yrði notuð, ekki frekar en að fjármálaráð veitir umsögn um fjárlög hvers árs og fjármálastefnu og annað slíkt.

Ég vildi bara halda þessu til haga vegna þess að mér finnst þetta skipta máli, ekki síst í ljósi þeirrar umræðu sem ráðherrar á hverjum tíma hafa orðið fyrir þegar erfiðar ákvarðanir eru teknar. Hér er sannarlega verið að leggja til nefnd sem á að skipa einstaklinga o.s.frv. og verður svo undir ráðuneytinu en í ljósi þess hvernig þetta hefur allt saman verkast til fram til þessa þá fyndist mér hitt vera friðsælla. Ég held að það væri líka betra fyrir ráðherra á hverjum tíma, hver svo sem hann er, að geta sagt að þingið hafi komið að skipun með þessum hætti.

hefur gerst. Auðvitað eigum við eftir að selja eignir og við vitum alveg hvernig orðræðan og umræðan hefur verið um það mál. Hún er erfið öllum sem þurfa að því að koma. Þess vegna held ég að hitt hefði verið vænlegra, að Alþingi hefði breiðari aðkomu að málinu,